Útlendingastofnun sinnir þjónustu sem er mikilvæg fyrir fólk og fyrirtæki um land allt en því miður verður stöðugt erfiðara fyrir fólk sem býr á landsbyggðinni að nýta þjónustuna og stundum er þjónustan skipulögð eins og ekki sé gert ráð fyrir að fólk búi annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. Í sumar birtist t.d. tilkynning á vef um að hætt yrði að senda dvalarleyfiskort með pósti frá og með 20. júní. Handhafar þurfi þess í stað að sækja kortin í afgreiðslu en þeir geti þó óskað eftir því að sækja kortin á skrifstofur sýslumannsembætta. Tilkynning verði send í SMS-skilaboðum þegar kort er tilbúið. Ég átta mig hvorki á tilgangi né þörf fyrir þessa breytingu né heldur hvar og hvernig á þá að óska eftir að fá kortin send til sýslumanns. Ég veit um nokkur dæmi frá liðnu sumri þar sem löng bið var eftir bæði kennitölum og dvalarleyfiskortum þegar þau voru sögð tilbúin en erfitt var að fá upplýsingar um hvar væri hægt að nálgast Ég þekki líka dæmi um flóttamenn frá Úkraínu sem voru staðsettir á Austurlandi. Þeir biðu eftir kennitölu í sjö vikur á meðan flóttamenn staðsettir á höfuðborgarsvæðinu hafa almennt getað fengið kennitölu á fimm til sjö virkum dögum. Þessu sama fólki var ítrekað boðið að mæta í afgreiðslu Útlendingastofnunar og fá upplýsingar þar þótt öllum ætti að vera ljóst að þau væru á Austurlandi. Við treystum á erlent vinnuafl í mörgum atvinnugreinum. Íþróttafélögin greiða flýtigjald fyrir afgreiðslu fjölda umsókna íþróttamanna á ári hverju, en oft virðist sem ekki sé litið á þær umsóknir fyrr en á síðasta afgreiðsludegi þannig að ef eitthvað fer úrskeiðis við frágang gagna tefst umsókn og erfitt er að sækja einstaklingsleiðbeiningar. Ég hef áður átt samtal við ráðherra um mikilvægi þess að taka upp rafræna stjórnsýslu við móttöku og afgreiðslu umsókna og nú er bæði hægt að endurnýja umsóknir um dvalarleyfi rafrænt og sækja um íslenskan ríkisborgararétt, mikilvæg skref sem við getum fagnað. Ég vil brýna hæstv. ráðherra til að halda áfram á sömu braut. En meðan rafræn stjórnsýsla er ekki fyrir hendi á fleiri sviðum þarf að huga betur að skipulagi þjónustu svo umsækjendum og atvinnulífi sé ekki mismunað á grundvelli staðsetningar hér innan lands.

um fyrirkomulag og samræmingu opinberrar þjónustu í umdæmum landsins. Á grundvelli þess og með þarfir íbúa héraðanna í huga hefur myndast sú hefð hjá embættum á landsbyggðinni að aðstoða íbúa með samskipti við stjórnvöld utan svæðisins. Víðs vegar um land eru sýslumenn eina staðbundna stjórnvaldið á svæðinu og því hefur sú framkvæmd myndast að aðstoða almenning þótt málefnið falli utan starfssviðs sýslumanns, þó þannig að gætt sé að því að stíga ekki inn á valdsvið hlutaðeigandi stjórnvalds.

Auk framangreindrar aðstoðar sýslumannsembættanna á landsbyggðinni geta sýslumenn með samþykki ráðherra annast framkvæmd verkefna fyrir aðrar ríkisstofnanir eða stjórnvöld með sérstökum samningi enda standi ákvæði laga því ekki í vegi, samanber 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Nú heyri ég þær dæmisögur sem hv. þingmaður fer hér yfir sem segja kannski svolítið aðra sögu, draga upp aðra mynd og það er alvarlegt mál. Ég mun leita skýringa á því hvernig á þessu stendur. stendur. Það er í mínum huga gríðarlega mikilvægt að þessar stjórnsýslumiðstöðvar, eins og ég lít á sýslumannsembættin og sýslumannsskrifstofurnar út um land, séu í stakk búnar að sinna sínum erindum, sinna þeim erindum sem til þeirra berast og sinna þeirri vinnu sem þau þurfa að vinna. Það er alveg rétt að þróun í rafrænni þjónustu hefur verið mikil í starfsemi stofnunarinnar og er áætlað að 50% umsókna á þessu ári verði mögulega á rafrænu formi en allt að 100% í lok næsta árs.

starfsstöðva út um land. Án þess að ég viti ástæðuna fyrir því af hverju dæmin eru með þeim hætti sem hv. þingmaður fór hér yfir, og við þurfum að skoða sérstaklega, má vera að það geti verið skortur á starfsmönnum

Það er grundvallaratriði og það er einmitt þess vegna sem við erum að huga að þessari sameiningu, til að geta á landsvísu styrkt starfsemi þessara skrifstofa og gert þær betur í stakk búnar til að sinna hlutverki

Við getum tekið dæmi um umsóknir um ríkisborgararétt eða einhver önnur afmörkuð verkefni sem eru á vettvangi stofnunarinnar í dag en geta með þeirri þróun sem hefur átt sér stað, stafrænni þróun og rafrænni þjónustu, verið staðsett hvar sem er á landsbyggðinni. Þetta á við um miklu fleiri verkefni og til þeirra erum við einmitt að líta í þeirri framtíðarsýn sem við sjáum við uppbyggingu þessara þjónustumiðstöðva, stjórnsýslustöðva, úti um allt land.

Það er náttúrlega engan veginn nógu gott í jafn stórum og mikilvægum málaflokki sem útlendingamálin eru orðin. Þess vegna vil ég nota tækifærið hér og

Ég tek undir með ráðherra að sýslumenn geta tekið að sér aukið hlutverk. Það hlutverk sem þeir hafa haft í málaflokknum hefur verið allt of þröngt

ríkisborgararétt eru einungis auglýst í Reykjavík og á Akureyri, þau eru auglýst reglulega. Ég veit vel að það er mögulegt að fá þau lögð fyrir hjá símenntunarmiðstöðvum annars staðar en þær upplýsingar liggja t.d. ekkert á lausu. Við vitum líka að póstþjónustan mun ekki aukast aftur, bara vegna þess að það dregur sífellt úr póstsendingum þannig að það gengur ekki að íbúar landsbyggðarinnar geti einungis haft samskipti við þjónustustofnun ríkisins með pósti eða með því að finna fólk sem er tilbúið að

vegna er rafræna stjórnsýslan svo mikilvæg og Útlendingastofnun hefur ítrekað skilgreint rafræna stjórnsýslu sem eitt af sínum mikilvægustu umbótaverkefnum. Ég spyr því hvort það sé ekki rétt skilið, eins og hefur raunar komið fram áður í okkar samtölum, að hæstv. ráðherra fylgi þeirri vinnu eftir.

Það hefur svo sem verið skipst á skoðunum um það hvort heppilegt sé að sameina sýslumannsembættin í eitt embætti. Það er einmitt vegna þess að til að einfalda öll þessi ferli og geta komið ýmsum landsdekkandi verkefnum á þessa

þessa viðbótarþjónustu utan á. Þá verður þekking og reynsla til á öllum svæðunum til að veita þessa þjónustu. Ég horfi mjög til þess að bæta hag landsbyggðarinnar sérstaklega með tilliti til þessa. Ég get ekkert annað en tekið undir það að hann er gjörsamlega óþolandi sá munur á búsetuskilyrðum að þurfa að vera alltaf að bjarga sér með einhverjar sendingar hér innan höfuðborgarsvæðisins, fyrir utan það að það er mjög óhagkvæmt þjóðhagslega, í stóra tillitinu. Ég held að við horfum fram á mjög breytta tíma. Það eru alla vega þau markmið sem við settum okkur í þeim breytingum sem við erum að innleiða og í raun og veru forsendur þeirra breytinga sem eru í farvatninu.

Virðulegi forseti. Samkvæmt tölum frá landlækni hafa aldrei fleiri látist úr ofskammti lyfja en á síðasta ári. 46 einstaklingar létust þá úr lyfjaeitrun, þar af níu undir þrítugu. Enn eitt metið hefur verið slegið og óhætt er að tala um faraldur lyfjatengdra andláta. Flestir þeirra sem létust voru á aldrinum 30–44 ára. Algengustu lyfin sem valda þessum eitrunum eru ópíóíðar og önnur sterk verkjalyf. Af þeim sem létust var blessunarlega enginn undir 18 ára aldri. Það rímar við rannsóknir og upplýsingar frá meðferðaraðilum sem segja mikinn árangur hafa náðst varðandi minnkaða neyslu ungmenna. Hins vegar er óhætt að segja að ungt fólk með vímuefnavanda sé í sérstakri hættu þegar kemur að lyfjatengdum andlátum.

og um aðgerðir á því sviði. Fyrst vil ég segja að það er rétt sem hér kemur fram hjá hv. þingmanni að það er aukning og ber að taka það mjög alvarlega. Þegar við ræðum slíkt er eitt slíkt andlát einu of mikið.

að vitna í. En hér er um aukningu að ræða. Þá spyrjum við okkur: Hvað er að gerast? Hver er þróunin? Hvað er það sem veldur? Því að þetta er sterk vísbending um aukningu. Það er erfitt að fullyrða hvort það sé eingöngu ópíóíðafaraldur. Það þarf aðeins að kafa betur í þetta. Það er rétt að þeir aðilar sem sinna meðferðum og sinna veiku fólki á þessu sviði tala um aukningu þar. En það er hins vegar um mjög blandaða lyfjaneyslu að ræða samkvæmt upplýsingum frá Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði.

Skaðaminnkunarverkefnið Frú Ragnheiður býður jafnframt upp á gjaldfrjálst aðgengi að nefúðanum og þá er lögreglan á höfuðborgarsvæðinu búin úðanum auk fleiri úrræða fyrir þennan viðkvæma hóp.

tímabundið framlag til að vinna gegn fíknisjúkdómum. Þar munum við horfa til verkefna sem tengjast skaðaminnkun og verkefna sem tengjast forvörnum og styðja við félagasamtök á því sviði því að við þurfum öll að taka saman höndum í þessari baráttu.

ungt fólk, er að deyja á meðan það bíður eftir meðhöndlun og það sjáum við á þessum tölum frá landlækni. Eins og hæstv. ráðherra segir réttilega er hvert andlát einu of mikið. Það er risasamstarfsverkefni samfélagsins alls að takast á við vímuefnavanda. Þar er einna mikilvægast að þeir sem glíma við lyfjafíkn hafi tryggt aðgengi að meðferð og að aðgengi sé tryggt um leið og glugginn opnast til aðstoðar.

er að því spurt hverju megi þakka þann árangur sem við höfum náð með ungu fólki. Ég held að fræðsla og forvarnir og barátta félagasamtaka á þessu sviði hafi hjálpað okkur gífurlega mikið. Við eigum líka mjög hæft fólk hér í heilbrigðisþjónustu. Það sem við verðum að passa upp á, sem við höfum kannski ekki staðið okkur nægilega vel í, er þetta sem hv. þingmaður kemur inn á, að aðgengið að meðferðum sé alltaf til staðar. Þar er tímasetningin lykilatriði;

En ég fyllist stolti þegar verið er að hrósa fólkinu okkar fyrir að hafa staðið sig vel þarna og ég held að við getum aldrei lagt of mikla áherslu á fræðslu og forvarnir í þessum efnum og eigum að viðhalda þessum árangri og leggja allt í sölurnar til þess.

Eins og fram hefur komið hefur landbúnaðinum verið tryggður sérstakur stuðningur á grundvelli þeirra tillagna að fjárhæð tæplega 2,5 milljarðar kr. Verulegur hluti þess fjármagns hefur þegar verið greiddur til bænda og svo má geta þess að fyrr á árinu voru greiddar 700 milljónir til bænda vegna hækkunar á áburðarverði

Mikilvægi innlendrar kornræktar hefur aukist verulega í takti við aukið vægi fæðuöryggis síðustu misseri. Við þurfum að gera betur á því sviði og ríkisstjórnin ætlar sér það eins og fram kemur í stjórnarsáttmála. Í tillögum spretthópsins er einnig fjallað um að hlutast þurfi til um einhvers konar áhættudreifingar- eða tryggingakerfi gegn uppskerubresti og það þurfi að komast á fót. Í nýrri skýrslu starfshóps ráðuneytisins um tryggingamál bænda, sem kom út 4. október, eru lagðar fram ýmsar tillögur um úrbætur á því sviði auk yfirferðar á stöðunni í dag og fyrirkomulag sambærilegra verkefna í nokkrum þeirra. Ég hef farið fram á það við stjórn Bjargráðasjóðs að hún taki til skoðunar að sameina sjóðinn Náttúruhamfaratryggingu Íslands

fjallað um samkeppni í framleiðslu og sölu á búvöru og með því frumvarpi verða lagðar til breytingar á lögunum í því skyni að ýta undir samvinnu og hagræðingu í vinnslu og markaðssetningu búvara. Þetta er nú í undirbúningi í ráðuneytinu og byggir enn á tillögum spretthópsins og hv. þingmaður hefur líka átt við mig orðastað um þessi mál sérstaklega. Í ráðuneytinu er jafnframt unnið að gerð vegvísis um bætta nýtingu lífræns hráefnis.

Matvælaframleiðsla þarf að hafa ákveðinn forgang þegar línur eru lagðar um landnýtingu og staðarval fyrir atvinnustarfsemi og leiðbeiningar um flokkun landbúnaðarlands með tilliti til ræktunarhæfni hafa verið gefnar út. Því miður hafa sveitarfélögin ekki treyst sér nægilega vel í þá vinnu. Við þurfum mögulega að horfa til þess hvernig þetta verður best gert, stuðla að því að þessi flokkun fari fram og á þessu snerti spretthópurinn sömuleiðis. Í lok september kom út ítarleg skýrsla starfshóps forsætisráðherra um nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðar á hættutímum.

sem verður kynnt á matvælaþingi 22. nóvember. Í samstarfi við utanríkisráðuneytið er unnið að endurskoðun viðskiptasamnings við ESB um landbúnaðarafurðir sem miðar að því að auka jafnvægi í samningnum og tryggja hagsmuni Íslands til hagsbóta fyrir neytendur og framleiðendur landbúnaðarafurða. Loks má nefna að fyrir liggur vinna við endurnýjun samnings við Landbúnaðarháskólann um rannsóknir í þágu landbúnaðar sem rennur út á fyrri hluta ársins. Þar þarf að horfa sérstaklega til grunnrannsókna og hagnýtra rannsókna á sviði akuryrkju, stuðla að jurtakynbótum, vönduðu yrkjavali og hagkvæmustu mögulegu ræktunartækni.

verðum við að koma með nýtt fjármagn inn því að það er engum til góðs að við förum að reyna að þynna út þann heildarstuðning sem fyrir er til þess að reyna að ýta undir annan stuðning. Við þurfum á öllu því að halda sem fyrir er í dag og meira til til þess að byggja enn frekar undir þá hefðbundnu framleiðslu sem fyrir er og við þekkjum og einnig undir þær nýju greinar sem horft er til og koma vissulega til með að

og ég hef væntingar til þess að það verði ekki 900 dagar eins og síðasta endurskoðunartímabil var heldur skemmra og að við náum betur utan um það markmið sem ég vil kynna til sögunnar sem eitt af þremur meginmarkmiðum endurskoðunarinnar, sem er einföldun kerfisins. Ég held að það sé öllum til góðs, bæði ríkinu, sem er þarna að leggja fram fjármagn, og ekki síður bændum; að kerfið sé gagnsætt, markmiðin séu skýr, þau séu mælanleg o.s.frv. Þetta er mikill bútasaumur, þetta kerfi hefur orðið til með alls konar breytingum, stórum og smáum, yfir langan tíma. Ég set því einföldun algerlega á oddinn og ég hef gert bændum grein fyrir því og ég held að við séum sammála um það. Ég vil síðan nefna hin tvö meginmálin sem varða meira inntak og efni samninganna

og það að við séum að nýta þá lífrænu ferla sem við erum með í okkar kerfum. Þetta má gera með fleiri en einni búgrein en eins og komið hefur fram fyrr í dag erum við nánast að skila okkar hvað varðar kjöt og mjólk og

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að koma hingað í dag og ræða fyrirspurn mína um kornrækt en í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu hefur umræða um kornrækt á Íslandi komist á annað stig enda Úkraína einn stærsti framleiðandi á korni í heiminum. Brestur í aðfangakeðjunni getur leitt til skorts hér á landi sem er verulega bagalegt þegar staðreyndin er sú að margar landbúnaðargreinar eru algerlega háðar innfluttu korni. En til þess að innlend kornframleiðsla geti átt möguleika á að vaxa og dafna þarf að þróa íslenskan kornmarkað. Ísland mun líklega seint verða stórframleiðandi á korni en við höfum vissulega tækifæri til að gera enn betur en við gerum í dag en til þess að vel megi vera er mikilvægt að stjórnvöld komi að uppbyggingunni með einhverjum hætti. Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort það standi yfir einhver vinna á vegum ráðuneytisins sem hefur það að markmiði að efla kornrækt á landinu og ef svo er væri fróðlegt ef ráðherra gæti sagt okkur hvaða verkefni það eru en til þess að auka afkastagetu í framleiðslu á korni þá þurfa nauðsynlegir innviðir líka að vera til staðar í landinu. Hvar erum við stödd þegar kemur að innviðauppbyggingu vegna kornræktar? Hefur ráðherra vitneskju um hvort fyrirhuguð sé innviðauppbygging vegna kornræktar á Íslandi, svo sem uppbygging þurrkstöðva og/eða korngeymslna? Ef svo er, hvernig miðar vinnu við slíka uppbyggingu og hefur ríkið einhverjar áætlanir um að koma að slíkri uppbyggingu? Að lokum langar mig að spyrja hæstv. ráðherra um skoðun hans á kornsamlagi. Mestallt korn sem ræktað er hér á landi er notað sem fóður innan húss en eins og staðan er í dag þá hafa bændur ekki tryggingu fyrir því að selja kornið sitt. Til að bæta úr þessu hafa komið fram hugmyndir um að á Íslandi ætti að vera starfrækt kornsamlag,

Landbúnaðurinn hefur og býr yfir gríðarlega miklum þrótti, mörgum tækifærum og miklum möguleikum þannig að mikilvægi er mikið og það er alveg ljóst að við getum gert miklu betur á þessu sviði og við ætlum okkur það. Í tillögum að landbúnaðarstefnu sem liggur fyrir núna og kemur til þingsins síðar á þessu þingi þá er líka fjallað um mikilvægi þess að efla kornrækt fyrir búfé og til manneldis sem er liður í því að tryggja fæðuöryggi á Íslandi. Eins og áður hefur komið fram þá er lagt til að stóraukinn kraftur verði lagður í að efla innlenda kornrækt í skýrslu spretthópsins og við höfum gert samning við Landbúnaðarháskóla Íslands eða falið honum að gera og vinna drög að aðgerðaáætlun til að efla kornrækt og sú vinna hófst formlega í ágúst síðastliðnum. Markmið verkefnisins er þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna fýsileika á rekstri kornsamlags hér á landi, í öðru lagi að leggja fram aðgerðaáætlun til að efla kornrækt á Íslandi og í þriðja lagi að skilgreina þarfir á lágmarksbirgðum kornvöru í landinu. Efling kornmarkaðarins verður stærsta viðfangsefni verkefnisins sem mun fela í sér tillögur að nauðsynlegri innviðauppbyggingu og ábendingum um hagkvæmustu leiðir til þeirrar uppbyggingar, svo sem á sviði kynbóta, og aðlögun stuðningskerfisins til að búa til frekari hvata til ræktunar á korni. Markaðslegir þættir eru taldir ein helsta ástæðan fyrir samdrættinum sem hefur verið undanfarin ár, enda eru innlend viðskipti með korn afar takmörkuð. Stærstur hluti af kornframleiðslunni er notaður sem fóður innan bús, eins og hér kom fram, og það er ekki til félag sem getur keypt, selt eða geymt korn í stórum mæli og bændur hafa þar með ekki tryggingu fyrir því að geta selt sitt korn þannig að það þarf með einhverju móti að koma að

Við viljum líka fara sérstaklega yfir möguleikann á að bæta kornmarkaðinn sem slíkan og þessar tillögur eru væntanlegar í mars á næsta ári. Það þarf að leggja mat á hagkvæmni leiða til að reka kornsamlag á hentugan og hagkvæman hátt fyrir Ísland og skoða hvaða leiðir hafa verið farnar á Norðurlöndunum. Það verða greind möguleg rekstrar- og viðskiptaform, eignarhald, sölumöguleikar kornsamlaga í framtíðinni og áhættugreining.

Þau gætu verið í einkaeigu eða í einhverri blandaðri útgáfu af þessu. Það verður lagt mat á kosti og galla hvers forms í þessari skýrslu og það náttúrlega snýst um það líka að skoða sérstaklega sértækar aðstæður sem gilda hér á landi, mismunandi tækifæri og möguleika eftir landshlutum o.s.frv. og líka eftir því hversu langt bændur eru komnir í að þróa kornrækt.

Við viljum líka í skýrslunni að áhugi bænda verði kortlagður og kannaðir möguleikar á áhuga þeirra, og þeirra félagasamtaka mögulega, að verkefni sem slíku og ég hlakka mikið til að fá niðurstöður verkefnisins í hendurnar þegar þær liggja fyrir á vormánuðum og ég vænti þess að það verði tilefni til þess að gera þinginu grein fyrir því, annaðhvort hér úr ræðustól Alþingis eða á sérstökum fundi með atvinnuveganefnd.

að það sé verið að vinna að aukinni þekkingu um plönturnar, ræktunaraðferðir og tæknina. Það sé verið að ræða hvaða innviði þurfi til að stunda kornrækt hér, ræða leiðir til að koma korni á markað,

stað vinna og að við megum vænta skýrslu og upplýsinga frá hæstv. ráðherra innan fárra mánaða. Ég tek undir það sem hæstv. ráðherra sagði varðandi samlegð, það er mikilvægt að finna hvaða fyrirkomulag hentar hér á landi og skoða það sem vel hefur tekist en einnig að það séu mikil tækifæri fyrir íslenska þjóð að gera enn betur í kornrækt og þar leika bændur að sjálfsögðu stærsta hlutverkið. Maður finnur það og sér að þar er elja, þrautseigja og mikill áhugi en líka þekking til að takast á við verkefnið. Hins vegar

Pétursson hér áðan þá hef ég undir höndum nýja skýrslu starfshóps sem fjallaði sérstaklega um verkefni Bjargráðasjóðs. Starfshópurinn leggur til nokkrar útfærslur á því með hvaða hætti þarf að bregðast við breyttum tímum og nefnir sérstaklega

en ég hef samt sem áður farið fram á það við stjórn sjóðsins að hún skoði sameiningu þessara tveggja sjóða um leið og það þyrfti að gera verulegar endurbætur á fyrirkomulagi tryggingaverndar sem bændur eiga kost á. nú er það auðvitað þannig að það er alltaf einhver sem borgar tryggingarnar þannig að allt er þetta undir þegar verið er að skoða þessi mál. Sums staðar hefur verið farin sú leið að ríkið hefur tekið þátt í að greiða niður iðgjöld.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir að koma hér og ræða við mig um fjarnám. Við þekkjum öll hversu mikið almennri færni í notkun stafrænnar miðlunar, fjarvinnu og fjarkennslu hefur fleygt fram á síðustu árum. Tæknin hefur þróast á þann veg að enginn ætti að þurfa að sitja eftir vegna sérstakra aðstæðna og missa af möguleikum til náms. Að sjálfsögðu fer þó eftir eðli námsgreina hvað mögulegt er að læra í fjarnámi en möguleikarnir eru miklir. Í haust lagði ég ásamt fleirum, enn og aftur fram tillögu til þingsályktunar um fjarnám á háskólastigi þar sem lagt er til að skipaður verði starfshópur til að vinna aðgerðaáætlun um frekari eflingu fjarnáms með áherslu á þróun stafrænna kennsluhátta. Í tillögunni er lögð áhersla á að íslenskir háskólar verði í fremstu röð í notkun stafrænna kennsluhátta, bæði til að auka aðgengi að námi og gæði alls náms, hvort sem nemendur stunda námið innan veggja háskólanna eða í fjarnámi. Með öðrum orðum, að tæknin verði alltaf notuð til að tryggja að nám sé gott og aðgengilegt. Þá er lögð áhersla á að hægt sé að stunda allt nám sem fjarnám nema það sé eitthvað sem sérstaklega mælir á móti því, svo sem verkleg þjálfun. Á engan hátt er þó verið að draga úr mikilvægi staðnáms, en þrátt fyrir framfarir í tækni og tillögur um aukið fjarnám er enn þá langt í land að allt nám verði í boði stafrænt. Það skapar ýmsar hindranir fyrir fólk sem á þess ekki kost að flytjast búferlum til náms, á erfitt með ferðalög eða er bundið af öðrum skyldum. Ef ég skil rétt þá þekkist það í nágrannalöndum okkar að réttur tiltekinna hópa til aukins sveigjanleika í háskólanámi er skilgreindur sérstaklega. Þá er vel þekkt að íþróttamenn fara til náms við háskóla erlendis þar sem þeir gera samninga um ástundun íþrótta og fá samhliða sveigjanleika í námi og jafnvel aukastuðning. Í háskólum hér á landi þarf hins vegar oft að fara miklar krókaleiðir til að fá rétt til próftöku ef nemandi missir af prófi vegna þátttöku í landsliðsverkefnum eða leikjum í deildarkeppnum í íþróttum. Mér er ljóst að sjálfstæði háskóla um útfærslu náms er mikið en spyr samt sem áður hvort hæstv. ráðherra telji gerlegt að skilgreina tiltekna hópa háskólanema sem ættu rétt á fjarnámi eða auknum sveigjanleika á námsleiðum sem ekki bjóðast í fjarnámi. Sveigjanleiki gæti verið t.d. vegna búsetu á landsbyggðinni eða vegna fjölskylduaðstæðna. Það hafa verið nefnd dæmi eins og umönnunarskyldur við ung börn eða

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir, og fyrir að vera ötull talsmaður fjarnáms á Íslandi sem ég tel gríðarlega mikilvægt að við höldum uppi góðri umræðu um, sér í lagi eftir reynslu skólanna eftir heimsfaraldur þar sem allir þurftu að stíga

En það er tvennt sem ég hef nú þegar stigið skref í átt að. Það er annars vegar að vinna að sameiginlegri umsóknargátt háskólanna þar sem

velja, ef þú vilt fara í fjarnám þá sérðu hvað allir skólar landsins bjóða upp á á einum og sama staðnum. Hitt er síðan að stýra fjármunum og búa til fyrstu fjárhagslegu hvatana fyrir skólana

þegar þú hleypir ákveðnu fólki í fjarnám, að það sé ekki almennt fjarnám, og sumir skólar hafa tekið gríðarlega stór skref í námi þar sem þú getur bæði setið inni í kennslustofu en líka heima eða annars staðar. T.d. hefur Háskólinn á Akureyri verið með alveg sérstakar skólastofur og er framarlega á þessu sviði, en líka Háskólinn á Bifröst. Sum lönd hafa tekið þau skref að það séu ákveðnir skólar sem eru góðir í fjarnámi,

háskólarnir allir eiga auðvitað að leggja sig fram um að bregðast við sérstökum aðstæðum nemenda með auknum sveigjanleika eftir því sem mögulegt er og læra af þeim skólum sem gera vel í löndunum í kringum okkur. Stundum þarf ekki alltaf að finna upp hjólið heldur einmitt að skoða, eins og hv. þingmaður

upplýsingar um allt nám til væntanlegra háskólanema, ekki síst vegna möguleikans á að bera saman hvað er í boði í fjarnámi. Eins finnst mér mjög jákvætt að heyra af sameiginlegri stefnumótun við hvernig hægt er að nýta rafræna og stafræna tækni í námsframboði. Í vetur hef ég glaðst yfir að sjá háskólanema aftur fá tækifæri til að mæta í skólann, ekki síst fólk úr árganginum sem nú er á sínu þriðja ári í háskólanámi og er í fyrsta sinn að fá tækifæri til daglegrar umgengni við samnemendur.

En ég dáist líka að útsjónarsemi fólks sem ég hef heyrt af og greip tækifærið meðan allt nám var í fjarnámi og valdi hreinlega út námskeið sem það vissi að yrðu ekki í boði að faraldrinum loknum. Það er svolítið skemmtilegt að heyra svoleiðis.

Það er undarleg staða þegar nemendur hafa jafnvel fengið þær upplýsingar að ekki sé hægt að stunda fjarnám í tiltekinni námsgrein, fá svo ekki að mæta í skólann í ákveðinn tíma en geta ekki lokið náminu í fjarnámi.

eins og hv. þingmaður nefnir, sem voru útsjónarsamir í heimsfaraldri, eða þá sem eiga ekki annarra kosta völ en að stunda háskólanám sitt í fjarnámi. Við eigum framúrskarandi háskóla sem eru öflugir og eru alltaf að bæta við möguleikum í fjarnámi. En þar er líka algjört lykilatriði að búa til fjárhagslega hvata fyrir skólana til að gera enn betur og að vinna saman í því að endurspegla nám sem t.d. hefur ekki nú þegar verið kennt í fjarnámi, t.d. menntun á sviði heilbrigðisvísinda, þar sem því verður komið við, í þessum STEM-greinum, eins og þær eru kallaðar, tæknimenntun, verkfræði og fleira þar sem kallað er eftir auknu aðgengi og vantar starfsfólk í. Þarna er þá kominn fjárhagslegur hvati með samstarfssjóði háskóla til að stíga skref í þessa átt og ég hlakka til að sjá tillögur háskólanna.

Ég hef lengi fylgst með framboði fjarnáms á háskólastigi, samstarfi og samtali háskóla og símenntunarmiðstöðva sem þjónusta fjarnema og samtölum fulltrúa atvinnuþróunar og samtaka sveitarfélaga víða um landið, um leiðir til að mæta þörfum einstakra landshluta fyrir menntun. Þar hafa hugmyndir um aukið samstarf háskólanna alltaf verið ofarlega á blaði og hugmyndin um netháskóla eða stafrænan háskóla hefur verið viðruð sem leið til samstarfs. Að mínu áliti hefur hins vegar lengst af skort farveg fyrir nýsköpun í samstarfi háskólanna og kannski varð sá hluti út undan þegar lög um háskóla voru sett þó að margt annað hafi horft til framfara með þeirri lagasetningu. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að það vantaði hvata og ákveðið rými fyrir háskólana til að prófa sig áfram með bestu leiðirnar til að mæta þörfum ólíkra þjóðfélagshópa og íbúa mismunandi byggðarlaga. Þess vegna gladdist ég þegar ég sá tilkynningu um nýjan samstarfssjóð háskólanna sem ætlað væri að ýta undir nýsköpun og framfarir á þessu skólastigi en sérstaklega fagna ég áherslum á samstarf um nám óháð staðsetningu, ekki síst með aukinni áherslu á framboð fjarnáms.

Ég er að sjálfsögðu líka forvitin um allar nánari upplýsingar um starfsemi sjóðsins og útfærslu á hans starfi.

skiptir mjög miklu máli því að aukið framboð fjarnáms gegnir veigamiklu hlutverki í byggðaþróun og almenn hækkun á menntunarstigi og möguleikum til að bregðast við þörf fyrir menntun á ákveðnum sviðum á tilteknum landsvæðum skiptir mjög miklu máli í þróun samfélaga.

erum við að ræða hér tækifæri og fyrsta skrefið í ákveðnum hvata varðandi fjármögnun háskólanna. Fjármögnun háskólanna hefur verið í ákveðnum lás í nokkur ár.

En hér erum við að horfa til fjármuna sem voru til inni í kerfinu og ég forgangsraðaði í samstarfssjóð til að stuðla að jafnræði og gagnsæi við

Ég held að þetta sé skýrt dæmi um það hvernig tækifæri eru til að bæta gæði háskólanáms, auka tækifæri nemenda

Og hvert er hlutverk háskólanna í breyttum veruleika? Okkur vantar fleiri í heilbrigðisvísindi, menntavísindi, stærðfræði, tækni-, vísinda- og verkfræðigreinar þar sem er sérstök áhersla. Það er mikil krafa um meira fjarnám, eins og hv. þingmaður ræðir hér sérstaklega, en líka um betra meistara- og doktorsnám þar sem eru gríðarleg tækifæri til samstarfs í litlum einingum meistaranáms hjá skólunum, minni yfirbyggingu hjá litlum skólum sem geta nýtt sér tækifæri stærri skólanna og séð samstarfsfleti. Ég lít á þetta sem fyrsta skrefið gagnvart því að átta okkur á því hvernig við getum nýtt

af ríku ákalli um aukið stafrænt nám og nám óháð staðsetningu og það er þess vegna sem ég set það inn sem áhersluatriði. Það er sett inn sem áhersluatriði þannig að ef verkefnin sem eru samstarfsverkefni lúta að auknu fjarnámi þá

og uppfyllir gæðakröfur eða þá að spegla nám annars skóla í fjarnámi eins og við sjáum að hefur nú þegar verið gert á Akureyri og fyrir austan.

af svörum hæstv. ráðherra að það liggi gríðarleg tækifæri til framþróunar í samstarfssjóði háskóla og einmitt ef horft er á fleiri markmið með starfsemi sjóðsins og þeim spilað saman við markmiðið um nám óháð staðsetningu. Þá sé ég fyrir mér að við getum séð mjög margt spennandi gerast á næstu árum sem skiptir máli fyrir landsbyggðina. Kannski, eins og hæstv.

við einn eða fleiri háskóla eða einhver samfélög hér á landi, eins og við þekkjum dæmi um í gegnum rannsóknasetur. En fyrst og fremst finnst mér bara mjög mikilvægt að tala um þennan sjóð og vekja athygli á tækifærunum sem þarna liggja

land. En varðandi samstarf við fleiri aðila þá eru líka tækifæri til þess hjá skólunum, ef um er að ræða tvo eða fleiri skóla, að taka fleiri að borðinu í þessu samstarfi. Það er til að mynda til umræðu að heilbrigðisráðuneytið komi til móts við styrki sem fara sérstaklega í færnibúðir og eru í samstarfi við heilbrigðisstofnanir,

En við höfum líka bætt við einu áherslumáli sérstaklega varðandi erlenda háskóla og alþjóðastarf sem var ekki auglýst í fyrstu en er nú inni sem sérstök áhersla. Það verður auglýst opið til umsóknar í sjóðinn á allra næstu dögum. Þetta var mestmegnis auglýst gagnvart háskólum landsins, þar sem þeir þurfa að sækja um í sjóðinn, en ég veit að áhugi hjá fólki innan háskólasamfélagsins er ekki síðri og allir rektorar